Благодаря, уважаеми господин Председател. Преди да Ви представя Доклада, моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за процедура за допуск в залата на госпожа Петя Тянкова – началник на кабинета на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петя Тянкова. Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля госпожа Тянкова да бъде поканена да заеме своето място в залата.

на 24 септември 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

на системно извършване може да се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага самостоятелно или едновременно с друго наказание по ал. 1.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. Създава се чл. 16а: „Чл. 16а. (1) Безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания. (2) Продължителността на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.“

За маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя, като го предупреждава писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание. С предупреждението наказващият орган прилага чл. 20, ал. 2 – 4 и чл. 21. (2) Актът по ал. 1 съдържа: 1. датата и мястото на издаването му; 2. собственото, бащиното и фамилното име

4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя, точния му адрес, единен граждански номер, а в случай че е чужденец – имената, точния адрес, дата на раждане, а ако има информация за това – и място на раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа; 5. описание на нарушението и обстоятелствата, които сочат, че е маловажен случай; 6. законовите разпоредби, които са нарушени; 7. предупреждението; 8. вещите, които се отнемат в полза на държавата; 9. разпореждането с веществените доказателства; 10. в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване; 11. подпис на органа, който го издава. (3) Предупреждението се връчва на нарушителя по реда на чл. 58. В случай че с предупреждението е извършено разпореждане с веществени доказателства или или са отнети в полза на държавата вещи, които не принадлежат на нарушителя, препис от предупреждението се връчва на техния собственик. (4) Предупреждението подлежи на обжалване и протест по реда на глава трета, раздел V. (5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за маловажен случай на административни нарушения, извършени от непълнолетни. (6) Алинеи 1 – 4 се прилагат съответно и за маловажен случай на неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община. (7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат, когато в закона е предвидено друго.“

Не може да съставя акт за установяване на административно нарушение лице, което е: 1. пострадало от нарушението или е съпруг или роднина на нарушителя или пострадалия по права линия без ограничение и по съребрена линия – до четвърта степен; 2. заинтересовано от изхода на административното производство или има с нарушителя или пострадалия особени отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност. (4) При наличие на някое от посочените в ал. 3 основания, като актосъставител действа:

2. В ал. 3 думите „В двуседмичен срок от подписването“ се заменят с „В 14-дневен срок от връчването“. 3. В ал. 4, изречение второ думата „водача“ се заменя с „нарушителя“.“ Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „1. Създава се нов § 12: § 12. Създава се чл. 44а: „Чл. 44а. Редът за установяване на административното нарушение, за което е предвидено наказание задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи, се определя в нормативния акт, в който е предвидено административното нарушение.“ 2. Параграф 10 става § 13.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да взема думата, за да защитя предложенията, които направихме за създаване на нов § 1, които частично са приети, но Комисията е написала общото – подкрепя го по принцип. Става дума за създаване нови административни наказания, безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане под стража в териториалните структури на Министерството на вътрешните работи или налагане на арест, така да го кажем. Това е част от дългогодишното настояване на „Обединени патриоти“ да има друг вид наказание и да не е неефективната глоба, тъй като ние имаме в определени общности изключително неуважение към закона и постоянни нарушения, които се наказват по административен ред. Пример за това е незаконната сеч в горите. Има лица с десетки такива наказателни постановления, които, неплащайки сумите, които са дължими по тях, демонстрират пълна безнаказаност, а по този начин култивираме чувство за безнаказаност. В тази посока налагането на наказание за труд в полза на обществото би могло да дисциплинира тези маргинали и би могло да ги научи да спазват закона. Това е прието от Комисията, за което им благодаря, при това че другото ни предложение за налагане на наказание е задържане в териториална структура на МВР. Освен че не е прието, а такова наказание има и то е в два нормативни акта – Указът за борба с дребното хулиганство и така наречения Закон срещу футболното хулиганство, би следвало да го има в каталога на наказанията, ние предвиждаме задържането в териториалните структури на Министерството на вътрешните работи като следваща санкция за тези лица, които системно нарушават и които са наказани с труд в полза на обществото, не полагат предвидения за това труд. По този начин Докладът обаче не ни дава възможност да гласуваме за нашето предложение, което може да получи, може и да не получи подкрепа от залата. Затова правя формално редакционно предложение да се създаде ал. 3 със следния текст: „За административни нарушения, с които се нарушава обществения ред може да се предвижда и

ли? Не виждам. Други изказвания по тези параграфи, които бяха прочетени от госпожа Александрова? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта. Гласували

Аз мисля, че не нарушаваме Правилника с това да го подложа на гласуване. Става въпрос за създаването на ал. 3

Господин Лазаров, няколко пъти правите забележка, че не казвам дали е подкрепено или не е подкрепено. Чете се доклад, слушайте внимателно, в Доклада се казва дали е подкрепено. Постоянно ли трябва някой да Ви подсказва, за да гласувате? Недейте така!

по редакция на Комисията. Гласували 106 народни представители: за 84, против 16, въздържали се 6. Параграф 1 по редакция на Комисията е приет.

на нов § 12. Гласували 101 народни представители: за 17, против 61, въздържали се 23. Предложението не е прието. Моля, продължете с Доклада.

се продават с разрешение на наказващия орган чрез държавните и общинските фирми, като получената сума, след приспадане на извършените разходи, се депозира в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в Българската народна банка.“ Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. Създава се чл. 47а: „Чл. 47а. Административното наказание по чл. 13, ал. 2 се налага от районния съд, в района на който е извършено или довършено административното нарушение, за което е предвидено съответното наказание, а за нарушенията, извършени в чужбина – от Софийския районен съд“.“

15: „§ 15. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 накрая се добавя „незабавно с мотивиран писмен акт“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Отвод на същите основания може да се иска и от: 1. лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение; 2. едноличния търговец или юридическото лице, срещу които е съставен актът за установяване на административно нарушение; 3. пострадалия от нарушението.“

по чл. 47, ал. 1, буква „а“, а ако няма такова – друго лице, изрично оправомощено от наказващия орган; 2. по-горестоящият орган, когато наказващият орган е лице по чл. 47, ал. 1, буква „б“, а ако няма такъв – друго лице, изрично оправомощено от наказващия орган; 3. ръководителят

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 17: „§ 17. Член 54 се изменя така: „Чл. 54. (1) Наказващият орган прекратява административнонаказателното производство с мотивирана резолюция: 1. когато деянието, описано в акта за установяване на административно нарушение, не е извършено или не съставлява нарушение; 2. когато нарушението не е доказано по несъмнен начин; 3. когато не е доказано по несъмнен начин участието на лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение, в извършване

1 или 2; 6. когато в срока по чл. 34, ал. 3 не е издадено наказателно постановление, нарушителят не е предупреден по реда на чл. 28 или не е сключено споразумение за приключване на производството; 7. когато при съставяне на акта за установяване на административно нарушение е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила;

ал. 2. (2) Когато е съставен акт за установяване на административно нарушение за две или повече нарушения, наказващият орган може да прекрати производството на основанията по ал. 1 и само по отношение на някое от нарушенията. (3) Когато наказващият орган прекратява производството с мотивирана резолюция, постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите по чл. 46, ал. 4. Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове. (4) Резолюцията съдържа: 1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което я е издало; 2. датата на издаването и номера на резолюцията; 3. датата на акта, въз основа на който е образувана преписката, и името, длъжността и местослуженето местослуженето на актосъставителя; 4. собственото, бащиното и фамилното име, точния адрес и единен граждански номер на лицето, срещу което е съставен актът, а в случай че е чужденец че е чужденец – имената, точния адрес, дата на раждане, а ако има информация за това – и място на раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател издател на документа; 10. в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване. (5) Резолюцията се подписва от длъжностното лице, което я е издало. (6) Препис от резолюцията, с която се прекратява административнонаказателното производство на основание ал. 1, т. 1 – 8, се връчва на: 1. лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение; 2. пострадалия от нарушението, ако е направил искане пред наказващия орган за обезщетяване на причинените му вреди, като се уведомява за възможността да предяви иска си по общия ред; 3. собственика на вещите, когато с резолюцията е извършено разпореждане с веществени доказателства или са отнети в полза на държавата вещи, а той не е лице по т. 1. (7) Резолюцията, с която се прекратява административнонаказателното производство на основание ал. 1, т. 1 – 8, подлежи на обжалване и протест по реда на глава трета, Раздел V. (8) Когато съдът отмени резолюцията, наказващият орган упражнява правомощията си по чл. 52 в едномесечен срок от уведомяването му за влезлия в сила съдебен акт. (9) Алинеи 1 – 8 се прилагат съответно и когато актът за установяване на административно нарушение е съставен срещу едноличен търговец или юридическо лице.“

„Чл. 58а. Когато за административното нарушение е предвидено да се налага безвъзмезден труд в полза на обществото, длъжностното лице по чл. 37, ал. 1 изпраща преписката на административнонаказващия орган, който я внася за решаване в съответния районен съд в тридневен срок от получаването ѝ. Чл. 58б. (1) Районният съд разглежда преписката в състав само от съдия и в открито съдебно заседание. (2) Страни в това производство са административнонаказващият орган и нарушителят. (3) Преписката се разглежда в присъствието на нарушителя. Когато нарушителят, редовно призован, не се яви без уважителни причини, преписката се разглежда в негово отсъствие, ако това няма да попречи за разкриването на обективната истина. (4) Нарушителят има право на адвокатска защита. (5) При разглеждане на преписка срещу непълнолетен нарушител на възраст от 16 до 18 години се призовават неговите родители, съответно попечители. Неявяването им не е пречка за разглеждане на делото, освен ако съдът намери участието им за необходимо. (6) Съдът може да разпитва свидетели, ако прецени, че това е необходимо за разкриване на обективната истина. (7) Свидетел, който е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително от органите на Министерството на вътрешните работи. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, принудителното довеждане се отменя. Чл. 58в. 58в. (1) Въз основа на събраните доказателства съдът постановява решение, с което: 1. налага наказание и принудителна административна мярка; 2. изпраща материалите на съответния прокурор за образуване на наказателно производство, когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер; 3. оправдава нарушителя, когато не са налице условията за налагане на наказание. (2) С решението по ал. 1 съдът се произнася и за отнемането в полза на държавата на вещите и предметите по чл. 20 и 21. Чл. 58г. (1) Административнонаказателното производство може да приключи със споразумение между наказващия орган и нарушителя, сключено в срока по чл. 52, ал. 1, ако не са налице основанията за недопустимост по ал. 2. Наказващият орган прави предложение за сключване на споразумение в 14-дневен срок от получаване на преписката от актосъставителя, а нарушителят може да направи предложение в 14-дневен срок от връчването на акта. (2) Споразумение не се допуска: 1. за повторно извършено нарушение; 2. за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание извън случаите по т. 1, или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид; 3. в случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление; споразумение се допуска, в случай че производството пред

и съдържа съгласие на страните по въпросите има ли извършено деяние, съставлява ли деянието нарушение и правната му квалификация, извършено ли е то от лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение, и извършено ли е виновно. (4) Споразумението съдържа: 1. датата на сключване на споразумението; 2. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на наказващия орган; 3. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя, точния му адрес и единен граждански номер, а в случай че е чужденец – имената, точния адрес, дата на раждане, а ако има информация за това – и място на раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа; 4. датата на акта, въз основа на който е образувано производството, и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя; 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават; 6. законовите разпоредби, които са били нарушени виновно; 7. вида и размера на административното наказание; 8. вещите, които се отнемат в полза на държавата; 9. разпореждането с веществените доказателства; 10. банкова сметка, по която да се заплати дължимата глоба. (5) Споразумението се подписва от наказващия орган и от лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение. (6) Когато е съставен акт за установяване на административно нарушение за няколко нарушения, споразумение може да се сключи и само за някое от нарушенията. (7) В случаите по ал. 6, признанието на лицето, с което е сключено споразумение по въпросите, посочени в ал. 3, не може да се използва като доказателство за виновността му за другите нарушения, за които е съставен актът за установяване на административно нарушение. (8) Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Другите видове административни наказания се определят по правилата на чл. 27, ал. 1 – 4. (9) Със споразумението страните не могат да договарят режим на отнемане на вещи в полза на държавата, различен от този по чл. 20 и 21. Когато със споразумението се извършва разпореждане с веществени доказателства или се отнемат в полза на държавата вещи, които не принадлежат на нарушителя, за сключването му е необходимо писмено съгласие на собственика на вещите, което става неразделна част от споразумението. В случай че собственикът не даде съгласие за разпореждане с веществени доказателства или за отнемане на вещи в полза на държавата или не може да бъде открит, наказващият орган се произнася по въпроса за веществените доказателства и за отнемането на вещите в полза на държавата с наказателно постановление, което подлежи на обжалване по реда на чл. 63. (10) Когато със споразумението е наложено административно наказание глоба, нарушителят приема да заплати размера на глобата в 14-дневен срок от сключването на споразумението. (11) Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него е наложено административно наказание глоба, то влиза в сила от датата на заплащане на глобата. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. (12) В случай че до сключване на споразумението пострадалият е направил искане пред наказващия орган за обезщетяване на причинените му вреди по реда на чл. 45, наказващият орган го уведомява за сключеното споразумение и за възможността да предяви иска си по общия ред. (13) В случай че глобата не бъде платена в срока по ал. 10, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление. (14) Когато споразумение не бъде постигнато, наказващият орган издава наказателно постановление, като не може да ползва признанието на лицето, срещу което е съставен акт за установяване на административно нарушение, по въпросите, посочени в ал. 3, като доказателство за виновността му. (15) Издаването на наказателно постановление, без да е направено предложение по ал. 1, изречение второ не съставлява съществено нарушение на процесуалните правила. (16) Алинеи 1 – 15

Закривам разискванията. Подлагам на гласуване параграфи от 10 до 17, включително новите параграфи 13 и 14 с редакцията, която беше предложена.

предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов § 14, който е подкрепен от Комисията и става нов § 13,

и предлага следната редакция на § 18, който става § 21: „§ 21. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: „Раздел V – Обжалване на наказателните постановления, решения, предупрежденията, резолюциите и електронните фишове“. По § 19 По § 19 има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 22: „§ 22. В глава трета, раздел V се създава чл. 58д: „Чл. 58д. На обжалване и протестиране подлежат: 1. наказателното постановление; 2. предупреждението по чл. 28; 3. резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство; 4. електронният фиш.“ По § 20 има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.

Актовете по чл. 58д подлежат на обжалване или протестиране пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд. (2) Нарушителят, поискалият обезщетение и собственикът на вещите, с които които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата, ако не е нарушител, може да обжалват актовете по чл. 58д в 14-дневен срок от връчването им, а прокурорът може да подаде протест в 14-дневен срок от издаването им.“ По § 21 има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

По § 22 има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25, като в него навсякъде думите „чл. 58б“ се заменят с „чл. 58д“. По § 23 има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 26: „§ 26.

58д; 2. отмени наказателното постановление и да предупреди нарушителя, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на съдебния акт, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание;

приложение на материалния закон; 2. в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. (4) Съдът отменя наказателното постановление, когато прецени, че е налице маловажен случай на административно нарушение. съдът с решението предупреждава нарушителя, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на съдебния акт, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съдът се произнася и по въпроса за веществените доказателства, отнетите вещи в полза на държавата и разноските по делото. (5) Съдът може да отмени наказателното постановление и само в някои негови части. (6) Съдът отменя акта Съдът отменя акта по чл. 58д и прекратява административнонаказателното производство, когато това е предвидено в закон. (7) Съдът изменя акта по чл. 58д, когато се налага да: 1. приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение, без съществено изменение на обстоятелствата на нарушението; 2. намали размера на наложеното административно наказание или да го замени с по-леко по вид от предвидените за същото нарушение; 3. замени наложеното административно наказание с по-леко по вид в случаите по чл. 15, ал. 2; 4. 15, ал. 2; 4. намали размера на наложената имуществена санкция; 5. отмени или измени акта по чл. 58д в частта относно прилагането на чл. 20 и 21 или разпореждането с веществените доказателства; 6. намали или увеличи размера на обезщетението. (8) Съдът може да увеличи размера на определеното обезщетение само ако има съответна жалба от лицето, поискало обезщетение. (9) Съдът потвърждава акта по чл. 58д, когато не са налице основания за неговата отмяна или изменение.“ Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 27: „§ 27. В глава трета, раздел V се създава чл. 63а: „Чл. 63а. (1) Решението, с което се налага наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, подлежи на касационно обжалване пред административния съд

Административният съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание, не по-късно от три дни от датата на получаване на жалбата или протеста. (4) Решението на административния съд е окончателно.“ По § 24 По § 26 има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 30: „§ 30.

за вида или размера на административното наказание или размера на имуществената санкция, или за отнетите в полза на държавата вещи или разпореждането с веществените доказателства, или за размера на присъденото обезщетение и нарушителят, едноличният търговец или юридическото лице признава фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление, и изразява съгласие

признанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление. Съдът в мотивите на решението приема за установени фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление, като като се позовава на направеното признание и на доказателствата, които го подкрепят. (4) В случаите по ал. 1, т. 2 съдът с определение обявява, че при постановяване на решението ще приема за установени фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление. Съдът в мотивите на решението приема за установени фактите, изложени в обстоятелствената част на наказателното постановление, като се позовава на доказателствата, които го подкрепят. (5) В случаите по ал. 1, т. 1 районният съд може да: 1. измени наказателното постановление,

отмени или измени наказателното постановление в частта относно прилагането на чл. 20 и 21 или разпореждането с веществените доказателства; в) намали или увеличи размера на обезщетението; 2. потвърди наказателното постановление; 3. отмени наказателното постановление и да прекрати административнонаказателното производството, когато това е предвидено в закон. (6) В случаите по ал. 1, т. 2 районният съд може да: 1. измени наказателното постановление, като: а) намали размера на наложеното административно наказание временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност; б) отмени или измени наказателното постановление в частта относно прилагането на чл. 20 и 21 или разпореждането с веществените доказателства; в) намали или увеличи размера на обезщетението; 2. потвърди наказателното постановление; 3. отмени наказателното постановление и да прекрати административнонаказателното производство, когато това е предвидено в закон – в частта относно наложено друго по вид административно наказание, наред с глобата, разпореждането с веществените доказателства, отнетите вещи в полза на държавата или присъденото обезщетение. (7) Съдът може да увеличи размера на определеното обезщетение по ал. 5, т. 1, буква „д“ или по ал. 6, т. 1, буква „в“ само ако има съответна жалба от лицето, поискало обезщетение.

Чл. 63г. В предвидените от закона случаи съдът може да прекрати производството с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба пред административния съд. Чл. 63д. (1) В производствата пред районния и административния съд, както и в касационното производство съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. (3) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт или друг служител с юридическо образование. (4) В полза на учреждението или организацията, чиито орган е издал акта по чл. 58д, се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт или друг служител с юридическо образование. (5) В случаите по ал. 3 и 4 размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“

2. фишове и електронни фишове; 3. писмени предупреждения към нарушителя; 4. резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство, издадени на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 – 8; споразумения за приключване на административнонаказателното производство; 6. определения на съда за прекратяване на съдебното производство; 7. решения на районния и на административния съд. (2) Административнонаказателното производство подлежи на възобновяване, когато: с влязла в сила присъда или решение се установи, че някое от доказателствата, въз основа на които е издаден актът по ал. 1, е неистинско или с невярно съдържание; 2. с влязла в сила присъда или решение се установи, актосъставител, наказващ орган, съдия, съдебен секретар, прокурор, страна или участник в производството е извършил престъпление във връзка с участието си в административнонаказателното производство; 3. се открият нови обстоятелства или нови доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни на нарушителя, наказващия орган или съда при постановяване на акта; 4. с влязла в сила присъда се установи, че деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление; деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление; 6. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за преписката или делото; 7. вследствие на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила лицето, по отношение на което е издаден актът по ал. 1, наказващият орган или собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата, ако не е нарушител, е бил лишен от възможността да участва в административнонаказателното производство или не е бил надлежно представляван, както и когато не е могъл да участва лично или чрез пълномощник по причина на препятствие, което не е могъл да отстрани; 8. с влязло в сила решение на съда се отмени административен акт, констатациите в който са взети предвид от наказващия орган при издаване на акта по ал. 1, т. 1 – 4. (3) Алинея 2 се прилага и за влезлите в сила решения на съда, с които се налага наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.“

а в ал. 3 думите „чл. 63а“ се заменят с „чл. 63б“. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.

се изпраща на съответната пробационна служба и се организира от пробационен служител. (3) Не може да се полага безвъзмезден труд в полза на физически лица, еднолични търговци или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие. Чл. 81б. (1) Безвъзмездният труд се изпълнява затворно дело“ и обекти, утвърдени от съответния пробационен съвет. (2) При определянето на обектите, в които се изпълнява безвъзмезден труд в полза на обществото, се отчитат трудовите умения, квалификацията и работоспособността на наказания. Когато наказаният е непълнолетното лице се отчита и режима и условията за работа, установени за непълнолетните. (3) На наказания се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или или почивните дни, когато наказаният работи по трудово или служебно правоотношение. (4) По време на платен годишен отпуск или ако наказаният е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно при спазване разпоредбите на Кодекса на труда. (5) Надзорът върху наказаните по време на работа наказаните по време на работа се осъществява от пробационния служител или определено от него длъжностно лице. Чл. 81в. Ако след изтичането на календарния срок за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото определен брой часове не са отработени, задължението на наказания за отработването им отработването им се погасява. Чл. 81г. (1) При изпълнението на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото се прилагат и чл. 207 – 208, чл. 225, 227 и чл. 231 от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража и чл. 254 – 257 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража. (2) След приключване на изпълнението на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото пробационният служител изготвя доклад, в който отразява резултатите от изпълнението.“ Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 37: „§ 37. В чл. 82, ал. 1, буква „б“ накрая се добавя „или безвъзмезден труд в полза на обществото“.“

разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 44: „§ 44. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред наказващите органи, чиято компетентност се променя, се разглеждат от наказващите органи, пред които са образувани.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става $ 45: „§ 45. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред съд, чиято подсъдност се променя, се довършват от съда, пред който са образувани.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 46: „§ 46. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства, образувани въз основа на мотивирано постановление по чл. 83б, чиято подсъдност се променя, се разглеждат от съдилищата, пред които са образувани.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 47: „§ 47.

2. В чл. 125 накрая се поставя запетая и се добавя „Министерският съвет, министър или колективен орган на власт, създаден със закон, когато имат правомощия по прилагане на съответния закон“. 3. В чл. 126, т. 2 след думите „ал. 2“ се добавя „и

Откривам разискванията по параграфи 18 – 41 по вносител, както и новопредложените текстове за нови параграфи 27, 36, 37, 42 и 47,

Господин Божанков, предложенията за нови членове или навсякъде, където има – разделно? Защото те са приети, всички са приети от Комисията и са редактирани. Не виждам какъв смисъл има да го правим това? Ако имате някакво становище по някой от параграфите, заповядайте. Изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване: текстовете на параграфи 18 – 23 по вносител, които придобиват нова номерация, параграфи 21 – 26 по редакция на Комисията; предложението на нов § 27 на колегите Искрен Веселинов и Христиан Митев; параграфи 24 – 28 по вносител, които придобиват нова номерация, параграфи 28 – 32 по редакция на Комисията;

в чл. 203, ал. 3, т. 3 накрая се добавя „или по чл. 81г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.

В чл. 266 се създава ал. 3: „(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 500 до 3000 лв. или безвъзмезден труд в полза на обществото“.

Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 50: „§ 50.

нова ал. 3.“ По § 42 има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 51: „§ 51. § 51: „§ 51. Законът влиза в сила една година след обнародването му в „Държавен вестник“.“ Подлагам на разискване предложението на същите колеги за създаването на нови параграфи 49 и 50, съответно подкрепени от Комисията, както и текста на § 42, който става 51 по редакция на Комисията.

предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф 49, отхвърлен от Комисията. Гласували

Прекратете гласуването Гласували 91 народни представители: за 17, против 4, въздържали се 70. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текстовете на: нови параграфи 49 и 50;

Прекратете гласуването Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2. Текстовете са приети, с което е приет и Законът за административните нарушения и наказания.

Господин Председател, преди да се запознае Събранието с Доклада, позволете да направя една процедура за удължаване на времето до гласуването на точката, която предстои да разгледаме – т. 11 от седмичната програма. Обратно предложение има ли? Няма. Подлагам на гласуване удължаването на работното време до приемането на последната точка от дневния ред. Гласували

Гласували 81 народни представители: за 72, против 6, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, представете Доклада на Комисията.

На свое редовно заседание, проведено на 2 декември 2020 г., Комисията по образованието и науката обсъди Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в за периода 2021 – 2030 г., № 002-03-15, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г. На заседанието присъства Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, който представи документа. Предложената Стратегия си поставя за цел да осъществи приемственост с предходната предходната Стратегия за развитие на висшето образование, която изтича в края на 2020 г. Последната е добър пример за успешен стратегически документ, чиято реализация доведе до преструктуриране на приема и до значително намаляване на нерационалното предлагане и търсене на висше образование. Преосмислен е пазарният модел в системата на висшето образование, който доведе до повече негативи, отколкото позитиви. Финансирането е преструктурирано и вече е в зависимост от комплексната оценка за качество и реализация. Основна цел на новата стратегия е да отговори на нарастващите предизвикателства през ХХІ век. Приоритетни стават теми и подсистеми, свързани с това какво и как учат студентите, със свързаността на българските висши училища, научната дейност, интернационализацията на образованието, очакваните още по мащабни дигитални трансформации. Професиите на бъдещето ще изискват от висшето образование да дава по-интегрални знания. В техническите програми трябва да има хуманитарни умения, респективно в социалните и хуманитарните програми – технически. Заложените промени стимулират по-голяма свързаност, консолидация и обединяване на ресурси. Висшите училища се насърчават да завишат изискванията за учене и да провеждат целенасочени политики към младите преподаватели. Равният достъп остава стратегическа цел. Принципите на Стратегията са възприети и заложени в стратегическите цели и задачи на висшите училища, които са изготвени в процес на взаимодействие с ректорите. Писмени становища по Проекта постъпиха от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и от Националния браншов Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ. Във всички се изразява подкрепа на Стратегията, като са направени бележки и предложения за нейното усъвършенстване. Посочва се, че предлаганото намаляване на продължителността на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в тригодишен период няма да е достатъчно за формиране на необходимите базови компетентности. Сериозни са възраженията срещу това дигитализацията да бъде третирана като цел, а не като средство, което може да подпомогне процеса на обучение. Недостатъчно конкретизирани и обвързани с конкретни механизми са посочените на много места „стимули“. Отсъства финансова обосновка на предлаганите мерки и дейности. Предлага се засилване на целевото финансиране чрез серия от мерки като целеви средства за изследователска мобилност и за преподавателски заплати, засилен контрол върху целесъобразното разходване на публични средства. В дискусията се включиха народните представители Иво Христов, Милен Михов, Таня Петрова, Николай Цонков и Станислав Станилов. Беше направено предложение да се раздели обсъждането на изпълнението на Стратегията, която приключва своето действие, от разглеждането на настоящия проект. Беше подчертано, че част от констатираните проблеми са се породили, защото дълго време държавата не е заявявала ясно какъв тип образование иска и какъв тип потребители на това образование. Поставен беше въпросът за отсъствието на финансова обосновка на предлаганите дейности и мерки, както и тяхната съотносимост към други стратегически документи, които приоритизират връзката наука – образование – иновация. Поискани бяха допълнителни разяснения по предложението за намаляване на продължителността на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ от четири на три години. Беше изразено известно притеснение доколко българските висши училища ще могат да бъдат равностойни конкуренти в Европейското образователно пространство, както и в региона. Като нерешен беше посочен проблемът с оценката и акредитацията, които не са поставени в конкурентна среда. Беше изразена подкрепа за очертаната посока за увеличаване на финансирането на висшето образование, както и за промяната на свръхлибералния модел на управление на системата към един модел, в който държавата да има сериозни лостове за управление на висшето образование. Беше изразена надеждата, че новият механизъм за финансиране, който е функция на качеството на образователния продукт и на качеството на изследванията, ще се отстоява от всяко следващо управление. Министърът поясни, че заявката на държавата е за икономика с висока добавена стойност, съчетана с желание да живеем в хармонично общество. Има консенсус, че системата трябва да подготвя знаещи, можещи, добри хора, граждани, които да учат през целия си живот. Дигитализацията е средство, но не можем да не се съобразим и с факта, че имаме поколения, които учат много повече чрез образи. В последните години най-голям ръст в износа имат технологичните сектори, което е шанс и задължение на системата да ги подпомага. Финансови параметри отсъстват, защото е стратегически документ, но съответните обосновки са съгласувани с Министерството на финансите. Предстои Стратегията да се материализира в нормативни документи и във финансови инструменти. Това, което категорично трябва да се случи в следващите години, е да се увеличава финансирането на системата. Връзката наука – образование – иновация не е засегната в достатъчна степен, защото е предмет на Стратегията за насърчаване на научните изследвания. Бакалавърска степен от три години е по подходяща за някои професионални направления, а в същото време се изисква и по-продължителна магистърска степен, която да ги надгражда, но промяната няма да бъде задължителна. Остава значителното предизвикателство с акредитацията. Стимулира се участието в европейски и в регионални мрежи. Българските висши училища са малки, което може да се преодолее чрез насърчаване с финансови инструменти да създават консорциуми, да действат заедно, да работят в една посока, да споделят ресурси. Народните представители единодушно приеха предложения за изменения и допълнения, както следва: 1. В раздел „Дейности и мерки за постигане на целите на стратегията“ Мярка 4.4.1. се изменя така: „Мярка 4.4.1. Провеждане на активна маркетингова дейност за представяне на българските висши училища в чужбина и привличане на чуждестранни студенти, особено сред българските общности извън политическите граници на страната“. 2. В раздел „Очаквани резултати от изпълнението на стратегията“ резултат 4.3. се изменя така: „4.3. Увеличен брой на чуждестранните студенти, включително и от българските общности зад граница, и преподаватели в българските висши училища“.

2030 г.: а) думите „Правилник за прилагане на Закона за висшето образование“ се заменят с „нормативни актове“; б) думите „Промени в Закона за висшето образование и Правилника за неговото прилагане“ се заменят с „Промени в Закона за висшето образование и нормативни актове“; актове“; в) думите „Промени в Закона за висшето образование и Правилника за прилагането му“ се заменят с „Промени в Закона за висшето образование и нормативни актове“. След проведената дискусия и след гласуване с резултат 13 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържал се” Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Решението за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в

Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика – кой ще го представи? Госпожо Ангелова, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г., г., № 002-03-15, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 2 декември 2020 г., разгледа и обсъди Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. с приложен Проект на решение, № 002-03-15, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г. На заседанието присъства господин Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, който представи мотивите към Проекта на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България В изложението си господин Николов обясни, че през последните години системата на висшето образование в Република България претърпя значителни промени под въздействието на редица външни и вътрешни фактори. Положителен фактор за развитието ѝ бяха заложените в действащата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 –2020 г. основни цели и предприетите мерки за тяхното постигане. Анализът на постигнатото през последните години и на новите предизвикателства пред системата на висшето образование показва необходимостта от изготвяне и приемане на нова Стратегия за развитие на висшето образование в Република България, която да очертае визията и да осигури устойчиво развитие на системата на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. Той отбеляза, че през последните години технологичните промени и скоростта на иновациите съществено променят изискванията към необходимите за пазара на труда компетентности. Редица традиционни професии изчезват и се появяват нови, автоматизацията води до поляризация на пазара на труда, като се наблюдава засилено търсене както на професии, изискващи високи аналитични и социални умения, така и на и на нерутинни професии в сферата на обслужването и социалната подкрепа. Заместник-министър Николов маркира следните цели на Стратегията в обхвата на Комисията по труда, социалната и демографската политика: - Засилване на сътрудничеството между висшите училища, бизнеса, професионалните организации и държавата при обсъждането на учебните планове и програми, практическата подготовка и кариерното ориентиране на студентите. - Осигуряване на засилена практическа подготовка на студентите за придобиване на компетентности и качества, търсени на пазара на труда, чрез включване в преподаването на специалисти от практиката. Стимулиране на привличането на представители на бизнеса и на държавната администрация при обсъждането на учебните планове и учебните програми по определени дисциплини. - Стимулиране на изграждането и поддържането на научни инфраструктури в партньорство с БАН и бизнеса за приоритетните специалности. - Подпомагане на професионалното ориентиране на студентите чрез кариерните центрове и създаване на национална мрежа от кариерни центрове. Осигуряване на механизми за проследяване на реализацията на дипломираните студенти и поддържане на клубове на завършилите. - Активизиране на партньорството на висшите училища с работодателите и държавата в образователната дейност и продължаващото обучение. - По-тясна координация между висшите училища, работодателите и държавата за осъществяване на програми за продължаващо обучение, квалификация и преквалификация като основно средство за адаптиране към променящите се изисквания на пазара на труда. - Стимулиране на привличането на специалисти с богат практически опит като преподаватели в българските висши училища. Стимулиране на междусекторното кариерно развитие от академична към практическа реализация и обратно. Активизиране на партньорството на висшите училища с бизнеса и държавата в научните изследвания. В последвалата дискусия взеха участие народните представител Хасан Адемов, Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г., № 002-03-15, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г.“

на решение, № 002-03-15, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 2 декември 2020 год., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Стратегия за развитие на висшето образование

На заседанието присъстваха: господин Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, господин Стоян Андонов – заместник-министър на младежта и спорта, и господин Калин Костов – дирекция „Висше образование“ към Министерството на образованието и науката. Проектът на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. бе представен от господин Петър Николов – заместник-министър на младежта и спорта в частта, компетенциите на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Той отбеляза, че Стратегията цели развитие на диференцирана и гъвкава система от висши училища, които функционират като успешни партньори и конкуренти на европейските университети и изпълняват образователна, изследователска и културна мисия в полза на Нов момент в Стратегията е дейността за активиране на спортната дейност във висшите училища, повишаване на качеството на тренировъчната и състезателната дейности, и изграждане на съвременна спортна на съвременна спортна база за постигане на цел № 1 „Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни програми.“ Предвидените мерки за изпълнение на дейността са следните: - финансово обезпечена 10-годишна национална програма за изграждане и модернизиране на спортната база във висшите училища; система за споделено използване на тази база от няколко висши училища и нормативно регламентиране на възможността за споделено използване на наличните треньорски кадри от две и повече висши училища; - включване на задължителни часове по спорт във всички учебни планове на висшите училища според тяхната специфика и усъвършенстване на механизма за финансиране на спортната дейност във висшите училища; определяне на колективни и индивидуални спортове за приоритетни, с особена социална значимост, към които да се насочат усилията за финансово и кадрово укрепване; - разработване и реализиране на национална програма за популяризиране и развитие на масовия университетски спорт; - създаване на система за пряко финансиране на подготовката и участието на шампионите от студентските колективни и индивидуални първенства в националните първенства по съответните видове спорт; - въвеждане на национални стипендии за най-изявените спортисти във висшите училища и изготвяне на ясни критерии за тяхното прилагане. Писмено становище е постъпило от Министерството на младежта и спорта, с което изцяло подкрепя Стратегията за развитие на висшето образование, като подчертава, че заложените дейности и мерки за постигане на целите в Раздел VІ, както и очакваните резултати от изпълнението на Стратегията съответстват на Закона за физическото възпитание и спорта и заложените приоритети и цели в областта на спорта за учащи. След проведена дискусия и въз основа на проведеното гласуване с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи Проекта за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г., № 002-03-15, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2020 г.“ Благодаря, госпожо Ангелова. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Има ли желаещи за изказвания? Господин Цонков, имате

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Бих искал да започна моето изказване с позицията на парламентарната група на „БСП за България“ – ние няма да подкрепим представения ни проект на Стратегия за развитие на висшето образование. образование. Макар че минахме една процедура на обществено обсъждане, както и обсъждане в рамките на парламента, много ми се искаше тази стратегия наистина да бъде консенсусна, да бъде визионерска, да бъде философски концептуална и да начертае насоките за развитие на висшето образование в България за следващите 10 години. За съжаление, финалният вариант на Проекта на стратегия за развитие на висшето образование не оправда моите очаквания по няколко основни причини, които бих искал да аргументирам пред Вас. На първо място е много съществено, че преди да разгледаме Стратегията за висше образование 2021 – 2030 г., ние тук, в Народното събрание, нямахме възможност да отчетем изпълнението, да обсъдим изпълнението на Стратегията до 2020 г. Защото, макар и бегло спомената в началото на предложения ни документ, тя се размива като изпълнение от представения проект, който трябва да разгледаме, не заради друго, а защото основна част от целите, които бяха поставени през 2014 г., всъщност бяха изпълнени или в края на периода, или въобще не бяха изпълнени. Тоест реформата, която трябваше да бъде реализирана със Стратегията, която и в момента действа, на практика не се състоя в този мащаб и дълбочина, която ни се искаше. На второ място смятам, че Стратегията, която ни се предлага, е до голяма степен формална, защото в много отношения тя не влиза в необходимата дълбочина по отношение на проблемите, които би трябвало да бъдат идентифицирани и които трябва да бъдат решени с прогноза за бъдещето. Съществена слабост на Стратегията, която сега разглеждаме с Вас, е, че няма обективната и важна връзка между системата на висше образование и икономическото развитие на България, каква трябва да бъде отрасловата, секторната насоченост на българската икономика за следващите 10 години. Ето този аналитичен и прогностичен елемент на Стратегията се губи, а оттам, разбира се, ние няма как особено да очертаем правилните цели, които да бъдат формулирани, и да постигнем високи резултати за висшето образование за следващите 10 години. Целеполагането е сгрешено по няколко причини. На първо място, виждам, че се прави една съществена грешка

когато говорим за Стратегия за висше образование, в основата на тази стратегия, макар че донякъде бегло се споменава това единство между образование, наука, иновации, технологии, това е много бегло споменато в Стратегията, същината на една такава Стратегия за висше образование е точно това – този триъгълник, който е фундаментален за всяка една държава. Защо е важен той? Защото ние неведнъж сме повдигали въпроса за фундаменталните изследвания, на които би трябвало държавата да заложи. Отново не виждаме това разбиране за развитие на фундаменталните изследвания и каква е ролята на държавата по отношение на финансирането, на стимулирането, на развитието на тези изследвания. Тук отварям една скоба – че говорейки за фундаментални изследвания, ние трябва да подходим диференцирано. От една страна, имаме природните и математическите науки, от другата страна – техническите, хуманитарните и обществените науки. Това означава, че трябва да имаме и комплексен, и диференциран подход, защото те са различни като направления, имат различни потребности и изисквания. Веднага правя паралел как фундаменталните изследвания ще помогнат за развитието на държавата и го свързвам с ролята на висшето образование, която се подценява, между другото, с този документ, който разглеждаме. Защото в документа ние виждаме една роля на висшето образование, която е сведена до създаване на компетенции, до обслужване на пазара на труда, а връщайки се отново на фундаменталните изследвания и на създаването на знания, което би трябвало да е в основата на развитие на висшето образование, естествено, това генериране на иновации и знания подпомага и генерира само по себе си икономически растеж, задава посоката на развитие на икономиката на всяка една държава. Ето защо считам, че трябва да се изходи по друг начин, когато говорим за Стратегия за развитие на висшето образование. Основната ценност на висшето образование е знанието, което се подценява от така предложения ни стратегически документ. Защо казвам, че имаме смесване на цели и на мерки? Давам Ви за пример дигитализацията, която е много широко прокламирана в предложения ни Проект за стратегия. Дигитализацията може да обслужва висшето образование, тя е инструмент, но това не е основна цел – да дигитализираме българското висше образование. По същия начин, говорейки за финансирането, което е важно, но то е инструментариумът за развитие на българското висше образование, а оттам и на държавата. А ние поставяме и дигитализацията, и финансирането като основни цели. Основни документи са пропуснати, като например Стратегията за интелигентна специализация. Връзката с регионалното развитие трябва още повече да се засили и каква е ролята на висшето образование за развитие на отделните региони. Това е много важно за поддържане на регионалните стопанства и за създаване на условия за задържане на младите и подготвени квалифицирани специалисти на място. Бих искал да кажа и няколко думи за връзката между средното и висшето образование, защото качеството на висшето образование е в пряка връзка с кадрите, които кандидатстват и стават студенти. Затова качеството не трябва да бъде на трето място като цел, а трябва да бъде основна цел, която да си поставим за следващите години, обвързана със създаването на знания. И тук веднага бих искал да отворя една скоба, че и международните изследвания за състоянието на висшето образование в България идентифицират проблемите, но виждам, че някои от тях са пропуснати в предложения ни стратегически документ. С тази стратегия ние се опитваме да решаваме дефицитите, които са натрупани, за съжаление, слабостите, които има, вместо на базата на анализа, прогнозите, на научните резултати и доказателства да предвидим в следващите няколко години как ще изглежда светът около нас, как ще изглежда българската икономика, съседните държави, каква е конкуренцията, и подхождайки от тази гледна точка, да търсим решения как да развиваме българското висше образование. Защото е важно да има наситеност на научните и образователните кадри, защото е важно да повишим и броя като количество, и качеството на научните изследвания. Съгласен съм, но, повтарям, без държавата трудно може да стане това нещо. Разбира се, това, което прави впечатление, е и големият брой количествени показатели, с които се борави, и почти отсъствието на качествени такива, които са важни, когато говорим за една такава система. Това си личи и в края на Стратегията, където би трябвало да посочим как ще контролираме изпълнението на поставените цели и, естествено, какви резултати очакваме, но резултатите не могат да бъдат само количествени. И една важна много съществена слабост, която бих искал също да споделя с Вас ролята на висшето образование. Имаме и културна, имаме и образователна, имаме и научна, разбира се, научната и образователната са първостепенни, но не трябва да подценяваме социалната, културната, регионалната роля на висшето образование, а не да го свеждаме просто до пазара на труда. С така описаните слабости, които считам, че са много съществени, ние няма как да подкрепим така предложения ни стратегически документ. Бихме искали едно цялостно преработване, ново целеполагане и визия за развитие на висшето образование, съобразена с новите реалности, с прогнозите за развитие на новите технологии, на държавите, и то най-развитите, за да бъдем конкурентоспособни във висшето образование и като държава. Отново казвам: качеството на българското образование и, естествено, ролята му, трябва да бъдат други, не просто изграждане на компетенции на младите специалисти, а знанието, защото фундаментът е широко базово знание, за да може те бързо да се адаптират към динамичната, бързо променяща се икономическа и социална среда. Затова, изхождайки още от ролята на висшето образование, ние бихме искали да видим една нова различна стратегия за висше образование. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цонков. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Предложената от Министерския съвет Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. е един балансиран документ, очертаващ визията за развитие на висшето образование в страната ни през следващото десетилетие, с всички актуални предизвикателства, възникващи както от процесите в сферата на висшето образование, така и от промените извън нея, и предлага един изключителен, прецизен и детайлен план за справяне с тях. Тази прецизност е постигната благодарение на далновидното решение документът да бъде разработен на базата на слот анализ върху актуалното състояние на системата на висшето образование. Това позволява на предложената Стратегия да съчетае установените дългогодишни академични традиции и добри практики с адаптивност към динамичните условия на средата и възникващите предизвикателства. Високото качество на документа е гарантирано от неговото разработване съобразно всички нормативни актове и стратегически документи от българското законодателство, както и съобразяването му с препоръките на Европейската комисия за развитие на висшето образование. В тази стратегия приоритетно се отчитат актуалните и зараждащи се проблеми, произтичащи от интензивното развитие на дигиталните технологии, ускоряващата се динамика на пазара на труда, демографските особености, променящата се роля на висшето образование, управленските предизвикателства, стереотипите и нагласите към висшето образование, предизвикателствата пред развитието на академичния състав, недостатъчната научна дейност, повишаването на обективността и ефективността на акредитацията и други. Документът предлага и възможно най-адекватните мерки за преодоляване на тези и други предизвикателства пред системата на висшето образование. Можем да обобщим, че заложената в Стратегията визия за развитие на висшето образование в България е в унисон с провежданата от правителството политика за приоритетно стимулиране развитието на българското образование и удовлетворява всички заинтересовани страни, като отчита техните нужди и препоръки. Заложените цели в Стратегията обхващат целия възможен набор от мерки, дейности, инструменти, необходими за тяхното постигане. Единствено тяхното безкомпромисно изпълнение ще гарантира постигането на една диференцирана и гъвкава система от висши училища, които да функционират като успешни партньори и конкуренти на европейските университети, изпълняващи образователна, изследователска и културна мисия в полза на обществото чрез въвеждането на фундаментални и приложни научни изследвания и чрез осигуряване на качествено образование. Уважаеми колеги,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Стратегията за висше образование при всички слабости е адекватна на всеобщата европейска политика в образованието, отразява и нейните слабости. Битността на този министър през целия му мандат се състоеше – не се изненадвайте от това, което ще кажа – да оправя кривиците на предишните министри на образование, включително и на тези, които бяха в правителствата на ГЕРБ. На него не му стигна време да се справи с всичко, но това сега няма да го обсъждаме. Всяка стратегия би трябвало да се изпълнява от всякакво правителства, каквото и да е то, но обикновено в България следващите правителства почват да изкривяват нещата. Казвам го, защото сме пред избори. Слабостта на тази стратегия е в нейната философия, че не залага достатъчно, както колегата Цонков каза, на познанието, а залага предимно на обучението и компетенциите. И това обаче не е най голямата ѝ слабост. Слабостта е, че в България обикновено стратегиите не се изпълняват. Не съм убеден, че тази стратегия ще бъде изпълнена. Що се касае до връзката между фундаменталната наука и висшето образование, нека да се има предвид, че при това правителство бяха приети документи, които се отнасят за изследователски изследователски университети, за усилване на изследванията и така нататък, беше забравена само фундаменталната наука донякъде, но всичко това може да се изправи. На Комисията гласувах тази стратегия. Ще я гласувам и сега. Дълбоко съм убеден, че ако в следващото правителство е този министър или някой като него нещата могат да тръгнат още по-добре. С какво не можахме да се справим, както казах и в Комисията, през този мандат? Не можахме да се справим с контрола. Така наречената Национална агенция за оценка и акредитация не мръдна една стъпка напред. Това беше много голяма слабост. Затова и продължават да се роят доценти и професори в различни университети, които нямат никакви качества за това, но с тази слабост не можем да се справим изведнъж. Идва ми наум пословицата, че нещо, което се разрушава, се разрушава много бързо, но след това като се опиташ да го възстановиш, това става много бавно, мъчително и изисква големи усилия. Впрочем на добър час на всички с тази стратегия! Мисля, че тя каквито и слабости да има, е полезна, навременна, и ако бъде изпълнена, ще имаме крачка напред във висшето образование. Благодаря, господин Станилов. Реплики има ли? Изказване – господин Михов, заповядайте.

Съжалявам, че този важен въпрос се гледа в края на нашето заседание при тази рехава зала. Тази стратегия е малко по различна от предходни стратегически документи.

може би не много ярка, не много плакатна, но доста ясно формулира основния въпрос – въпроса за системата на висше образование. Въобще можем ли да говорим за система на висшето образование. Всъщност ние имаме една наследена мрежа от висши училища, която е изградена централизирано, държавно регулирана и финансирана, самата тя държавна, в условията на една силно централизирана планова икономиката и общество. Тя има своите качества и все още можем да кажем разполага с немалък, значим и преподавателски потенциал. В тази посока би трябвало да кажа, че не трябва да отхвърляме и да дамгосваме нашите висши училища, нашите преподаватели. Казвал съм го от тази трибуна, ще Ви го кажа и сега. Един амбициозен, талантлив и работещ млад човек може да получи едно прекрасно европейско образование в България във всички сфери на научното познание и практика – от високите технологии до хуманитарните науки и медицината. Тази възможност обаче не е трансформирана в един технологичен процес, който да превърне тази възможност в стандарт, че не просто някой може да постигне високи резултати в своята квалификация по времето на своето следване, а че всеки, който завършва системата на висшето образование, е носител на такива стандарти. Това е големият въпрос. Тази наследена силно централизирана мрежа от висши училища в последните 30 години се развиваше в абсолютно свободен от всякакъв контрол, за съжаление, и ангажимент на държавата в много сложни условия. Днес тази мрежа функционира в едно глобално научно пространство, в едно глобално университетско пространство. И тя се конкурира

човек да избере дали ще учи в Европейския съюз, дали ще учи в Съединените щати, в Русия, Китай или на други места, където има университети, които ни превъзхождат в много, много голямо отношение. Поставяйки си този въпрос, трябва да си отговорим накъде да вървим и как вървим. Мисля, че тази стратегия дава отговор. Несъмнено, за да се промени нашето образование, единственият фактор, който е способен да направи това, е държавата. Държавата със своите възможности, лостове, управление, финансиране и всичко, което можем да вложим в това. Тази промяна трябва да се състои според мен в два основни подхода. Повече финанси, повече ресурс във висшето образование и повече регламентация и контрол. Само по този начин ние можем да превърнем вложения обществен ресурс в ефективна реформа. реформа. Мисля, че това трябва да бъде стратегическият път, който да следва това правителство, което го поставя, и всички останали. Защото въпросът за нашето висше образование не е просто въпрос за подготовка на квалифицирани кадри. Той е въпрос на национална сигурност, той е демографски въпрос, той е въпрос на научен потенциал, той е въпрос за национално достойнство и национална гордост и национално самосъзнание от тази посока. Имаме ли добри университети, които подготвят специалисти на световно ниво, ще имаме добра образователна система, ще имаме добра здравна система, добра администрация, добра икономиката, добри технически и научни постижения. Имаме ли дефекти в това, ще имаме проблеми във всички тези системи. С удоволствие ще апелирам, и не се съмнявам, че ние от ВМРО и „Обединени патриоти“ ще подкрепим тази стратегия. Тя поставя сериозни въпроси пред това правителство в края на неговото управление и пред всички останали, които ще дойдат след това. Защото нашето висше образование трябва сериозно да бъде поставено поставено като приоритет в образованието, нещо, което с тази стратегия правим в края на мандата. Радостен съм, че Комисията по образование прие нашата поправка ясно да се ангажира, да се декларира в стратегията – нещо, което го имаше и в старата стратегия по наше предложение, че държавата ще работи активно за привличане на студенти и преподаватели от чужбина в българските висши училища и преди всичко от българските общности, така щото нашето висше образование да се превърне в един обединяващ фактор за всички българи, независимо къде живеят те. Благодаря Ви.

Самият факт, че разглеждаме Стратегията за висшето образование като последна точка показва, че е последен приоритет на държавата.

Моля, продължете изказването си по темата, господин Христов, и не влизайте в диалог със залата. Проблемите на висшето образование са стратегически проблем за държавата, за обществото и за нацията. Това е не просто една от многото дейности. Известно е клишето, че висшето образование има за основна задача не даването на компетентности, не осигуряването на материално-техническа база, не осигуряването на промени в дигиталната епоха – ще прощавате, господин Министър, най-важната задача на всеки един образователен процес, в това число на висшето образование, е какъв тип човек искаме да имаме, да създадем. Това е от основно значение. Успешните общества в ХХ и най-вече в ХХI век са тези, които инвестират преди всичко и разбират човека като основна цел, основен ресурс, основен капитал, основна ценност

много често се пропуска един много важен момент: какво е това стратегия? Тук колегите вече говориха, отчасти засегнаха този въпрос. Стратегията преди всичко има за задача да дефинира какво състояние сме в момента и в какво състояние желаем да бъдем след 5, 10, 15, 20 години. В какво състояние искаме да бъдем ние? Системата на висшето образование е част от обществената система като цяло. Следователно преди да си отговорим на въпроса каква система на висшето образование искаме, трябва да сме наясно що за държава искаме да бъдем след десет години, що за общество искаме да бъдем след десет години. Вие се разпознахте, така ли? Какъв тип общество искаме да бъдем след десет години? Това са важните, стратегическите въпроси. Поне един път това Народно събрание да се отнесе сериозно към сериозни въпроси. Четири години Ви гледам и виждам, че нямате никаква представа за приоритетите на тази страна; никакво разбиране за драматизма, в който тя се намира; никакво желание да се опитате да разберете, че това е общ наш национален проблем. Ние влизаме в жестоко историческо време, което въобще няма да търпи никакви наши провинциални, елементарни, дребнави игрички. Така да се каже, на ръба е поставено съществуването на българите като такива и на тяхната страна, което не са драматични приказки. За да сме наясно какъв тип образование искаме да имаме, трябва да сме наясно, че България се намира, първо, в стратегическо място и никой няма да ни остави поради липсата на воля, на компетентност, на желание и поради нашата всеобща безгръбначност да присъстваме тук в качеството си на аморфна маса – без идеи, без цели, без стратегическа визия за това какво искаме да бъдем. Второ, Второ, системата на българското висше образование такава, каквато е тя в момента, е своеобразен хибрид между заварено по времето на социализма държавно висше образование, за което говори някой от колегите – мисля, че доцент Миков, и два много важни фактора. Първият: много модерното през 90-те години и началото на ХХI век неолиберално клише за по-малко държава, за изтеглянето на държавата, за минимизирането на държавата, неолибералното клише за това, че пазара, видите ли, щял да реши всичко. Кой пазар? Нуждите на бизнеса: кой бизнес? Активният студент: кой е този активен студент? В резултат на което в момента имаме хиператрофирала глава и атрофирало тяло. Социалистическа България беше 9 милиона и имаше, ако не се лъжа, между 15 и 20 ВУЗ-а. В момента страната е 6 милиона и има 53 висши училища.

Нивото на българската наука е провинциално, тя е неразпознаваема, нивото на нашето образование от година на година пада. Да, ние можем да продължим в този дух и по-нататък – да си заравяме главата в пясъка, да казваме, че нещата са много добри. Не са! Нещата са драматични! Българското образование няма идея, то няма качество, то не знае накъде отива. То се движи инерционно. Така че, когато говорим за стратегия, първият най-важен въпрос, на който трябва да си отговорим, е: кой е субект в стратегическото действие, който иска да постигне някакви стратегически цели? За съжаление, господин Министре, аз този субект в Стратегията не го виждам. Ако е държавата, трябва да бъде казано ясно, че държавата от този момент нататък поема стратегическите действия по развитието на българското висше образование, които са една, две, три цели – не повече, и това ще бъде постигнато с такъв финансов ресурс, с такъв организационен ресурс, такъв човешки ресурс. Аз имам преки и непосредствени впечатления от това как за 30 години съседна Турция от страна аутсайдер в областта на образованието постигна изключително качество в областта на висшето образование. Само за 30 години! В района на Източна Тракия преди 30 години имаше само един университет – Тракийският университет в Одрин, 29 са в момента с този в Чанаккале, на изключително високо ниво. Защо? Защото е преценено от стратегическото ръководство на тази страна, независимо от политическите разцветки, че това е важно стратегическо направление за националното оцеляване и превръщането на Турция не в регионална, а в глобална сила. Ние нямаме такива приоритети, ние нямаме такива цели и за пореден път казвам: няма дефиниран субект за стратегическо действие. „Академичната общност поставяме като цел в Стратегията“. Къде е тази академична общност? Кои са нейните общи цели? Къде тя е манифестирала тези собствени свои интереси? Къде тя е казала, че ще влезе в съответните взаимодействия с държавата, или напротив част от академичната общност я устройва статуквото такова, каквото е в момента, а то е мъртвешко и убива страната. И висшето образование – също. Част от тази академична общност се изживява просто като държавни чиновници, които искат да си осигурят доизкарването до пенсия. Това е комбинация между, меко казано, неамбициозни преподаватели и дваж по-неамбициозни студенти. Второ, страната от 30 години насам е вкарана в глобалното село. Това означава, че всяко читаво дете, всеки кадърен преподавател, всеки амбициозен човек в тази страна предпочита да се реализира навън поради невъзможността да се реализира тук, в страната. Проблемът не е финансов, както много често си мислят много хора по аналогия с темата на здравеопазването – най-финансираната система е за последните десет години. Е, Има едно клише, което ненавиждам: да изливаме пари, да усвояваме ресурс. Семантиката на думата показва целта на действие – да усвояваме, а не да създаваме. е ясно, че този екип на Министерството, който, между другото, трябва да бъде поздравен специално в системата на висшето образование, се опитва да плува срещу течението, срещу академичното течение, срещу общественото течение и срещу политическото течение.

реформа на системата на висшето образование в страната има създадена мощна група, която не желае и само на думи иска реформи, но реално мъртвешкото статукво я устройва. Тази група няма цвят, няма класови или пък политически характеристики. Това е онова посредствено блато, което става все по-характерно за огромни сфери от нашия живот. Какво можем да направим в тази ситуация ли? Първо, да си поставим реалистични цели – една, две, три максимум. Второ, да направим това, което на английски се нарича Cluster of Excellence, тоест едно, две до три висши училища, които да започнат като локомотив да дърпат цялата останала система на това образование, които да се съизмерват по най-добрите стандарти на европейските и световните стандарти така, както направи Китай. Ще кажете: Китай е огромна страна и има огромен ресурс. Въпросът не е в многото или малкото ресурс, защото ще Ви дам и друг пример с една страна, която даже и юридически не е призната – казва се Северен Кипър. Направете си труда да видите колко севернокипърски висши училища има в международните класации и колко са българските и ще си направите изводите. Но това означава съвършено други изисквания към преподавателския състав, езиков, компетентен, образователен, ако щете начин на преподаване, атрактивност на преподаване. Второ, изискване към студентите. Принципът, че висшето образование, както и средното образование, както и основното образование, е функция по финансиране на калпак, означава, че не е важно какви резултати правите на изхода, а колко хора вкарвате на входа. такава логика на финансирането на образованието не можете да имате качествено образование. Ще правите всякакви концесии на все по-некадърни студенти само и само за да си запасите хляба. Така не може да продължава. Всъщност може, докато стигнем дъното. И последно, знам, че всичко това дълбоко не Ви вълнува. Знам, че чакате да минат трите минути и да приключи. Така бавно и безславно и в пълно неведение си отива нашата страна. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Христов. Реплики? Продължаваме с изказванията. Колеги, не виждам желаещи за изказвания. Госпожо Симеонова.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Образователната система в България разполага с вековни традиции и богат опит, който е основан на приемственост. Системата на образованието – предучилищното, училищното и висшето образование всъщност са взаимосвързани. В Проекта за Стратегия за развитието на висшето образование в Република България са дефинирани редица проблеми, реални дефицити, които изискват системни решения, не само обаче във висшето образование като отделен сектор, а като част от образователната Тъй като времето е много малко, няма да се спирам на проблемите, които са дефинирани и които са свързани с поставената тема. Въпреки че не се предвиждат решения, базирани на връзката средно – висше образование, все пак цел № 7 е формулирана така: „Изграждане на ефективна връзка образование – наука – бизнес“. Предстои Стратегията да се материализира в нормативни документи и поне в тях е необходимо взаимодействието средно – висше образование да се регламентира, като ясно се формулират задачите, чрез които това да бъде реализирано. Ако в средното образование няма качество, как да изискваме качество във висшето образование? Защото средното образование не само създава кадрите, но използва кадрите на висшето образование, а именно педагогическите специалисти. Затова е необходимо да се работи за оптимизация на връзката и взаимодействието между средното и висшето образование, като: - Изготвяне и синхронизиране на национална карта както на висшето, така и на средното образование, които определят профилната и териториалната структура. - Изграждане и синхронизиране на обща информационна мрежа на центровете за кариерно развитие както за студенти, така и за ученици. Синхронизиране на учебните програми, където е възможно, между средното и висшето образование, особено при професионалните направления. Разработване на механизми за ученически и студентски практики в реални условия. - Сътрудничество между висшето и средното образование в областта на дуалното образование. Активно сътрудничество и в изграждането на кадрите за средното образование, а именно педагогическите специалисти. - По-чести посещения на преподавателите от висшите учебни заведения в средното образование, както и обратно – учители, които да бъдат привличани като лектори във висшите учебни заведения и да се даде възможност за кариерно развитие, за получаване на докторантски, но и на доцентски степени, които сега са изключение. Една система е стабилна и качествена, ако има здрави връзки между отделните нива. Не може без приемственост да се получи качествено образование. Затова е необходимо връзката за взаимодействие между средното и висшето образование да бъде както част от Стратегията за висше образование, така и част от Стратегията за средно образование. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Много и различни философски разсъждения се чуха днес от тази трибуна. Тези разсъждения са много логични и много верни, но малко остават встрани от стратегическия документ, който разглеждаме. Разглежданият стратегически документ днес е свързан не само с висшето образование, но изобщо с образованието и бъдещето на нацията ни. Аз няма да се спирам на първата част на Стратегията, в която се прави анализ на изпълнението на стратегическите норми до 2020 г., а моето изказване ще бъде свързано основно с целите и очакваните резултати в новия стратегически документ. Конкретните цели за развитие на висшето образование до 2030 г. и част от очакваните резултати са следните: 1. Осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми. 2. Въвеждане на съвременни гъвкави и ефективни форми и методи на обучение. Създаване на функциониращи центрове за обучителни ресурси във висшите училища, в които се обучават поне 50% от действащите студенти и създаване на устойчива система за обучение на преподаватели в съвременни методи на преподаване, изпитване и оценяване. 3. Подобряване на организацията и на ефективността на образованието във висшите училища, намален брой на професионалните направления с ниско качество и ниска степен на реализация на завършилите студенти в съответните висши училища, въведени финансови модели, които стимулират качеството на образованието и високите научно-изследователски резултати. Не е тайна, че учебните програми на много висши училища бяха опростени и от тях бяха премахнати много предмети, които биха затруднили потенциалните студенти. В допълнение, много от тях премахнаха или водят проформа и критериите за допускане до изпит. Не един университет в България се е отказал от системата за текущ контрол на база подписи и студентите се допускат до изпит безусловно, дори без един ден присъствие на лекции и упражнения. Това има пагубен ефект върху всякакви опити за покачване на качеството на висшето образование и на свой ред води до това, че малкото студенти, способни да направят информиран избор, се насочиха към чужди висши училища. 4. Интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи. Поне 50% от българските висши училища да бъдат включени в мрежи от европейските университети, да се увеличи делът на студентите, които се обучават в съвместни образователни програми между български и чуждестранни висши училища. Стимулиране на участието на младите преподаватели. Нарастващ брой докторанти, участващи в конкурси за асистенти, стимулираща младите преподаватели материална, социална и икономическа среда, водеща до подобрена преподавателска и научна дейност. Размер на докторантските стипендии – поне 150% от минималната работна заплата. 6. Трансформация на висшите училища в областта на научните изследвания и иновациите се осъществи и чрез повишаване на привлекателността на изследователската кариера и осигуряване на равни възможности чрез засилване на сътрудничеството с други сектори и чрез засилване на трансфера на знание. 7. Изграждане на ефективна връзка образование – наука – бизнес. Развито дуално обучение във висшето образование в професионални направления с техническа насоченост, в които се обучават поне 50% от действащите студенти с такава насоченост. Създадени центрове за „Учене през целия живот“ към поне 50% от висшите училища. 8. Повишаване на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие. Създадена национална карта на висшето образование в Република България. 9. Подобряване на управлението на висшите училища и на системата за оценяване и акредитация. Приети и изпълнявани програми за стратегическо развитие на всяко висше училище. 10. Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование. Развита система за споделено използване на материална база и преподаватели от висши училища, която осигурява по-високо качество и ефикасност на обучението. 11. Стратегията предвижда намаляване на продължителността на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ от четири на три години. Идеята за тристепенно висше образование с препоръчителна продължителност на степените, съответно „бакалавър“ – три години, „магистър“ – две години, и „доктор“ – три години, е заложена в така наречения Болонски процес през 1999 г. Немалко европейски и американски университети вече имат тази схема.

Продължителността на висшето образование в първите две степени е пет – шест години. Ако „бакалавър“ се намали с една година, „магистър“ се фиксира на две, то общата продължителност ще остане пет години. Пресметнато по този начин, предложението за тригодишен „бакалавър“ не представлява толкова драматична промяна. Но подобна аритметика няма ли да се окаже крива, ако се отчете фактът, че част от студентите не продължават обучението си в магистърска степен? За тях годините за обучение ще се намалят от четири на три, а това реално води до противоречие на идеята за „учене през целия живот“, която също е заложена в проекта на Стратегията. Ученето през целия живот предполага, от една страна, по-дълга продължителност на времето за обучение в университета, а от друга, привличане на нетрадиционни групи от студенти по примера на разпространените в Испания и други държави университети за възрастни. Ако цел на Стратегията е да стимулира разработването на интердисциплинарни програми, интегриране на студенти в научно-изследователска работа, самостоятелната работа на студентите и тяхната креативност, то това не предполага намаляване на периода на обучение за всички. Какво се случва с професионалните бакалаври? Връзката с необходимите 300 кредита за придобиване на магистърска степен, съгласно европейската система за натрупване на кредити. Целесъобразността от въвеждането на бакалавърска и магистърска степен е доказала ефективността си у нас. Необходима е промяна по отношение на съдържателната част на обучението, както и съотношението между продължителност на магистърска и бакалавърска степен. Преповтарянето на информация и съдържание от бакалавърските в магистърските програми, за съжаление, е често явление и в момента. Широко разпространената разнопосочност между бакалавърските и магистърските програми допуска получаване на дипломи в крайно различни области, неподплатени понякога с достатъчен фундамент и специализирани знания. В някои професионални области е възможно бакалавърско образование да се получи за три години – така нареченото бързо образование, но в други не, особено за регулираните професии. Много студенти в последните години се подготвят за учители и учебните планове предвиждат модул от дисциплини за придобиване на професионалната квалификация „учител“. От 2017 г. е изменена Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Съществуващото изискване от Министерството на образованието и науката за педагогическа правоспособност на студентите задължава университетите, в които има направление като „Педагогика на обучението по…“ и филологии, подготвящи учители за средното образование, задължително да се включат 420 часа педагогически модул. 12. Дигитализацията не трябва да бъде третирана като цел и това беше заявено тук много категорично – особено във висшето образование, добавям аз. Дигитализацията е средство, което подпомага процеса на обучение, а целта е качествена образованост, особено след доказателствата за негативното влияние на дигиталните технологии върху различни умения и увеличаващата се функционална неграмотност. 13. Въвеждането на спорта като задължителен за всички специалности в целия период е сериозно предизвикателство. Изискването обаче за осигуряване и изграждане на съвременна спортна инфраструктура, материална база, назначаване и осигуряване на годишен норматив на нови преподаватели и специалисти, които да обслужват спортните съоръжения, в този момент считам за оптимистично, но вероятно ще се случи в следващите десет години. В заключение, Проектът за стратегия за развитие е стъпка в правилната посока и е продължение на започнатото от предишния период. Днес повече от всякога ни е необходимо висше знание, което е тясно свързано с високите технологии, с новите модели на управление на икономиката, с високата интелектуална собственост на продуктите на всяко производство с предприемачески дух. Стратегията, която съм убедена, че след няколко минути ще приемем, е категорична заявка за значително подобрение на проблемите с липсата на кадри, стимулиране и финансиране на научни разработки, ниско ниво на дигитализация в образованието, връзката между трите основни страни в спиралата на благосъстоянието – образование и наука, администрация и бизнес. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Под формата на изказване ще направя предложение за редакция. Във връзка с изискването за публикуване на текста на Стратегията в „Държавен вестник“ и съгласно чл. 31, ал. 3 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, е необходимо правно-технически да се допълни Решението, като накрая да се добави в скоби „приложение“, и предлагам да бъде приета следната окончателна редакция на Решението на Народното събрание:

ли други изказвания, колеги? Закривам разискванията. Уважаеми господин Министър, имате думата.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 представения Проект, е пример за добре изпълнена стратегия, пример за стратегия, която беше разработена от три правителства и възприета от два парламента, стратегия, която доведе до промяна в стратегическите цели на системата. Ако допреди реализирането на тези стратегически цели тя функционираше предимно базирана на квазипазарния модел и разбирането, че той ще доведе до подобряване на качеството, то от няколко години имаме политика на обвързване на приема с потребностите на пазара на труда, преструктуриране на приема и финансирането, намаляване на нерационалното търсене на висше образование, основно избуяло в социалните, стопанските и правните науки. Имаме промяна в поведението на висшите училища. Започнаха да стимулират научната дейност. В последните пет години научната дейност, измерена в публикационна активност, в реферативните бази данни е два пъти по-висока, отколкото петте години преди това. Увеличи се двойно броят на чуждестранните студенти. Най-важното, че висшите училища разбраха, че свърши горивото на масовизацията, на либерализацията на приема и това, което им носи развитие, е утвърждаването на репутацията и стремежа за подобряване на качеството. Това им носи и финансиране, тъй като беше променен и моделът на финансиране. Сега сме изправени пред различни предизвикателства. Аз приемам част от критиките на досегашната по отношение на представения проект. Да, той не е пълен, няма как да бъде изчерпателен във всички области, няма как да даде отговор на всички въпроси, но факт е, че той е една платформа за общи действия, платформа най-вече за общи действия между държавата и ръководствата на висшите училища. Ние не можем да имаме държавно управляем команден модел на висше образование, не може обаче да имаме и краен модел на академична автономия. Доброто развитие на системата на висшето образование е, когато държавата и висшите училища вървят ръка за ръка, като представители заедно на обществото, което е собственик на държавните висши училища, разбира се, без да изпускаме и частните висши училища. Така че това е субектът на Стратегията – един от въпросите, който беше зададен. Второ, имало акцент върху компетентностите, но не и върху човека. В широк смисъл компетентностите са знания, умения и нагласи. Нагласите са това, което създава човекът. За първи път в тази стратегия, в този стратегически документ, вижте страница 45, имаме акцент върху личностното развитие. Изложена е и концепцията за личностно развитие. Това включва и възпитателната роля – да, висшите училища имат и възпитателна роля, която продължава училищното образование, това включва и част от меките компетентности – гражданските, поведенческите компетентности, дори критичното и креативно мислене е част от оформянето на човека. Не е вярно, че няма акцент върху човека, че ние не знаем какъв човек трябва да изградим. Ние искаме да изградим знаещи, можещи, да имат шанс, да им дадем шанс да водят пълноценен и смислен живот. Това е безспорна цел. Не мисля, че трябва експлицитно, най-отпред да бъде в Стратегията. Това е цел на всяка една образователна политика. Какво общество искаме да изградим? Също не е вярно. Искаме да изградим хармонично и проспериращо общество и то се състои точно от такива хора – знаещи, можещи, в които и междуличностните взаимоотношения ни ни създават чувството за хармония. Така че тук компетентностният модел е инструментът това нещо да се случи. Компетентностният модел е инструментът и висшите училища да бъдат по-реактивни на промените във външната среда. Както каза канадският премиер – времето никога не е било толкова бързо, но няма да бъде и толкова бавно. Да, ама ние това, което виждаме в системата на висшето образование, е забавена реактивност. Виждаме една инерция, самодостатъчност много често, учебни планове и програми, подчинени на принципа да има някой норма – норма – преподавателска работа до пенсия. В същото време животът се променя. Ние не можем да моделираме всичко в обществото около нас, защото живеем в глобално общество, не можем да вървим и против течението. Факт ли е, че ще навлезем в ера на още по-мащабни дигитални трансформации? Да, много висока степен на вероятност трябва да кажем, че е факт. В много висока степен на вероятност очакваме и почти всички професии да изискват по-широкоспектърни умения, затова и бакалавърските програми трябва да са по-широкоспектърни, много вероятно е днешните студенти да живеят в ерата на ефективно взаимодействие между хора и алгоритми, тоест между хора и изкуствен интелект, тоест трябва да подготвим всички деца за ерата на изкуствения интелект, с компетентности в областта на дигиталната креативност. Те трябва да бъдат вплетени във всички програми, всички дисциплини, всички бакалавърски програми да бъдат малко или много по-взаимопроникващи, защото характерът на професиите това ще го изисква и ние не можем да вървим срещу течението. Напротив, трябва с инструментите, които имаме, да накараме висшите училища да бъдат реактивни. Не е вярно, че няма акцент върху качеството. Да, качеството е основна цел, но какво е качеството? Качеството е какво учат, как учат и преподавателите. Преподавателите ще продължат да бъдат основният фактор във висшето образование. Има ясен акцент върху тях. Едно висше училище ще предлага качествено образование след 10 или 20 години там, където днес инвестира в млади преподаватели, където кара преподавателите да правят научна дейност, да се развиват, но и иска от преподавателите да бъдат взискателни. Качественото и не толкова качественото висше образование – една от големите разлики, е взискателният преподавател. Нашите висши училища, за съжаление, през тези години на конкуренция за нерационален прием снижиха критериите, конкурираха се със стратегии за занижаване на изискванията, но времето за това отминава. Ако преподавателят изисква от студента всяка седмица да прави по два проекта и да чете три книги, а не да ходи от сесия на сесия, от изпит на изпит да учи, то тогава много по-вероятно е да имаме качествено висше образование. По отношение на това как учат, това е въпросът. По отношение на това какво учат, трябва да учат през целия си живот. Основната компетентност, която трябва да бъде развита, е умението за учене през целия живот, защото днешните студенти – впрочем вече първи курс постъпиха почти изцяло деца, родени в XXI век, днешните студенти много вероятно няма да сменят само работни места, а ще сменят и професии. Това изисква и по-широки профилни умения, променя пирамидата на образованието, концепцията за специализация на знанията в системата на висшето образование, изисква и повече хуманитарни умения – аз тази бележка я приемам, ако искате, но то също е подчинено именно на този модел, който е заложен. Другото измерение на качеството на фона на глобализиращия се свят е свързаност. Беше казано, че няма регионално измерение. Не е вярно това. Има регионално значение на висшите училища, но днес висшите училища са малки. Господин Христов каза, че навремето е имало 16 или 20 държавни висши училища. Не е така. Навремето, преди 1989 г., е взето решение да се създадат 39 държавни висши училища, днес са 38. Създадени са само 14 нови, тоест системата на държавните висши училища не се е разраснала. Взето е решение да се създадат предимно специализирани висши училища, затова днес нямаме висши училища под една шапка. Всички, които са в Студентски град, е можело да бъдат под една шапка, както са американските висши училища – пак да имат самостоятелност, тогава щяха да бъдат не на 900-но място в рейтингите, а на 500-но например, или на 400-но, но така или иначе това ни е наследената структура на висшето образование. Ние трябва да вървим към свързаност, а не към административно обединяване на висшите училища. Такова беше и решението на Срещата на върха в Гьотеборг в края на 2017 г. – да се създадат европейски университетски мрежи, които да направят висшето образование европейско. Европейските висши училища ще бъдат обединени от висши училища, които не са на една територия, а в различни страни, с общи дипломи, с общи програми. Тогава и повече студенти ще получат европейско образование в България. Концепцията за регионалност трябва да бъде свързана с концепцията за интеграция. В последните дни говорим в Стара Загора за зелен преход и така нататък, устойчива икономика. Няма как тя да се случи без участието на Тракийския университет в Стара Загора. Може ли Тракийският университет да я направи сам? Не може да я направи сам. Затова правят консорциум с Минно-геоложкия, който е специализиран по мините, правят консорциум с Техническия университет в София, правят консорциум с Община Стара Загора. Това е начинът всички заедно, ръка за ръка да вървим за решаване на важните обществено-политически обществено-политически предизвикателства. Не споделям крайно песимистичния тон, защото имаме положителни процеси през последните години. Те могат да бъдат усилени и мултиплицирани, ако не превърнем един такъв документ в политическа разделителна линия. Досегашната стратегия не беше такава политическа линия. Сегашният проект е платформа за общи действия на държавата с висшите училища. Благодаря. (Ръкопляскания от Колеги, преминаваме към гласуване. Моля, поканете народните представители в пленарната зала. Ще гласуваме първо предложенията за изменение и допълнение, направени от Комисията те са представени пред Вас. Само накратко ще представя какво гласуваме. Гласуваме предложенията в Раздел „Дейности и мерки за постигане на целите на стратегията“. Гласували

Въпроси и питания 1. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на три въпроса от народните представители Надя Клисурска; Смиляна Нитова; и Цветан Топчиев и Филип Попов. 2. Министърът на правосъдието Десислава Ахладова ще отговори на едно питане от народния представител Крум Зарков. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на четири въпроса от народните представители Анастас Попдимитров и Нона Йотова; Валентина Найденова – два въпроса; и Георги Михайлов. 4. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на два въпроса от народните представители Полина Шишкова и Анастас Попдимитров; и Полина Шишкова.

по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова – на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Явор Божанков; - министърът на енергетиката Теменужка енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Владислав Николов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев, Теодора Халачева и Евдокия Асенова; и Александър Мацурев; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Донка Симеонова; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Донка Симеонова; и Александър Сиди, Милен Михов, Красимир Богданов, Мария Цветкова, Деан Станчев, Юлиан Ангелов, Стоян Божинов и Искрен Веселинов;

с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов – двадесет и два въпроса; и Иван Димов Иванов – пет въпроса; - министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Теодора Халачева; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос от народния представител Жельо Бойчев. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - едно питане от народния представител Дора Янкова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов; - един въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; - един въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да няма да участва министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Следващо редовно пленарно заседание – 9,00 ч. на 18 декември 2020 г. Закривам заседанието.